amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na naziv iznad člana 91. i član 91. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 91. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. **Nenad

cenama, odnosno neprofitan zakup. Propisani su uslovi ko ima prava.Mi predlažemo da se, kada je u pitanju maksimalna zarada koju ostvaruje neko, da se smanji ta maksimalna zarada za dobijanje mogućnosti dobijanja ovog neprofitnog zakupa i to sa 1,2 na 0,5 u odnosu na prosečnu platu u toj jedinici lokalne samouprave.Zašto to tražimo? Iz prostog razloga što u nekim opštinama u Beogradu neprofitan zakup bi imalo prava da dobije i domaćinstvo koje ima primanja od 183.000 dinara. Smatramo da je to previše i da to treba smanjiti na 0,5 da bude koeficijent množenja u odnosu na njihovu zaradu.

amandman koji sam podnela imao je dve vrste intervencija na ovom članu. Jedna je pravopisne prirode, pošto se jedna ispravka odnosi na ispravku pravopisne greške, a drugom intervencijom

omogući neprofitnim zakupom, a ne kupovinom. Kupovina mora biti tržišna.Inače, što se pravopisne greške tiče, ona je jedina koja je ovde obrazložena od strane predlagača zakona. O neprofitnoj kupovini ni reči u obrazloženju nema. A, obrazloženje glasi da se moj amandman u tom smislu odbija zato što je prihvaćen isti amandman, u istovetnom tekstu, sa istom ispravkom, kolege Zorana Živkovića. U tom smislu, kolega Živkoviću, čestitam.

mada to može da se tumači i na neki drugi način, ta formulacija koja je ispravljena, ali da ne ulazim u tu temu. Dobro je da Vlada prihvata bar ovakve amandmane.Što se tiče celog člana, on definiše kriterijume za pravo za rešavanje stambene potrebe koju imaju domaćinstva itd, kojima je potrebna stambena podrška, odnosno zakup stana po povoljnim uslovima.Samo uslovima.Samo da pročitam jedan stav i da vidite koliko je to komplikovana materija. Maksimalni prihod za višečlana domaćinstva, kao uslov za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog ovog člana, obračunava se množenjem maksimalnog prihoda jednočlanog domaćinstva za odgovarajuću vrstu stambene podrške, iz stava 1. ovog člana, sa koeficijentom (ka), koji se izračunava po formuli ka jednako jedan plus „O“ puta 0,7 plus „D“ puta 0,5, gde je jedan lice koje ostvaruje prava na stambenu podršku nula je broj članova ili „O“ je broj članova domaćinstva starosti preko 14 godina a „D“ broje dece starosti do 14 godina. Na primer, jedna osoba je „ka“ jednako 1,0 jedna odrasla, jedno dete „ka“ jednako itd. itd.Voleo bih da bilo ko ponovi ovo. Podnosilac zahteva, ovog zakona, prisutna potpredsednica Vlade, bilo ko od kolega koji svesrdno brane ovaj zakon. Ovome nije mesto u zakonu. Ovo je za podzakonski akt, za pravilnik ili za tako nešto i ovo treba da rade centri za socijalni rad. Ovde se ne piše ko sprovodi ovaj zakon. član 91. amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Pitam ministarku, prof. dr Zoranu Mihajlović, da li prihvata predloženi amandman? **Zorana

član 92. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Aleksandar Stevanović, sa ispravkom, i odvojeno narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč? naziv iznad člana 93. i član 93. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv iznad člana 94. i član 94. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Da li neko želi reč? član 94. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, već sam dao primer da nema razloga davati nekome, kao vid stambene podrške, neprofitni zakup ko ima primanja u domaćinstvu od 180.000 dinara, i to je moguća situacija u Beogradu u gradskim opštinama, jer to je 1,2 koeficijent u odnosu na platu odnosno prosečnu platu na tim teritorijama.Prema tome, sada vi predlažete da, ako se poveća taj prihod, npr. sa 180 na 190.000, on i dalje ostvaruje pravo na neprofitni zakup koji mu se za malo uvećava. Znači, i dalje će moći na teritoriji opštine Stari grad ili Vračar da plaća stan 200 evra, čiji zakup vredi 1.000 evra.

preko onog maksimalnog iznosa, automatski gubi pravo na neprofitan stan, a nema potrebe da se i dalje omogućava ovaj vid stambene podrške. Zahvaljujem.Na član 94. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković. Izvolite. Hvala.Mene sekira upravo isto ovo što sekira i kolegu Konstantinovića. Znači, imamo neprofitni zakup i onda se kaže na njega pravo imaju osobe čiji su prihodi mesečni niži od tog i tog iznosa, a onda se u ovom članu 94. sad odjednom kaže – ako se slučajno takav stan izda pod tim kriterijumima nekoj porodici, ali onda vremenom ta porodica se snađe, hvala Bogu, prihodi joj porastu i oni više ne ispunjavaju kriterijume za taj neprofitni zakup, oni ipak mogu da ostanu u istom stanu, s tim što će im se povećati po nekom koeficijentu sad taj zakup.Moje pitanje za ministarku glasi – kako će se povećati, koja je sada to kategorija? To nije kategorija neprofitnog zakupa. Da li je to profitni zakup? Da li je to po tržišnim cenama? Ako nije po tržišnim cenama, onda je moje pitanje – a zašto nije po tržišnim cenama? Ako jeste po tržišnim cenama, onda moje pitanje glasi – zašto se onda ne raskine taj zakup o neprofitnom zakupu, taj ugovor, pa osoba neka traži na tržištu stan po tržišnoj ceni, a mi da čuvamo stambeni fond jedinica lokalnih samouprava za one ljude kojima je stambena podrška stvarno potrebna? Molim odgovor na ovo pitanje. Znači, da li su te cene tržišne kada se skoči ili nisu tržišne cene? Hvala. Na naziv iznad člana 95. i član 95. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 95. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, subvencionisanje zakupnine stana se sada dozvoljava, ali ne zakupnine koje po nekoj tržišnoj vrednosti, nego subvencionisanje one neprofitne zakupnine za zakup stana. Dakle, vi ste već dali jedan vid stambene podrške, dali ste neprofitnu zakupninu i sada to subvencionišete.Smatramo da je taj vid podrške subvencionisanja neprofitne zakupnine nepotreban. U redu je da se subvencioniše onaj deo koji pređe preko neprofitne zakupnine, jer već neprofitna zakupnina je stambena podrška i predlažemo da se to izmeni. Dakle, da to subvencionisanje ide do visine neprofitne zakupnine. Zahvaljujem.Na član 95. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč?

pa onda meni potpuno nelogična „neprofitna kupovina“,nego vi sada u članu 96. možete da dodelite porodičnu kuću ili stan nekome i sada tu postoji nešto, ograđuje se, kaže, to bi trebalo da bude prioritetan vid stambene podrške u seoskim područjima, a nigde se ne kaže da mora isključivo.Znam da ima puno seoskih kuća koje su napuštene, da je to jedan veliki stambeni fond sa kojim ne znamo šta ćemo, ali molim vas, dodeljivati to za „dž“ ljudima, stvarno ne razumem kako je to u interesu bilo koje jedinice lokalne samouprave. Imaćete krize, imamo migrantsku krizu, nemamo gde ljude da smestimo. Biće, daleko bilo, ali dešavalo se, prirodnih katastrofa, zemljotresa, koječega i trebaće nam taj stambeni fond.Shvatam da to treba u međuvremenu nekako održavati, ali hajde da napravimo plan da se takve kuće održavaju nekim programom, a ne da se dodeljuju tek tako za „dž“ i da se osiromašuje stambeni fond jedinica lokalne samouprave. U tom smislu, predložila sam potpuno brisanje ovog člana i potpuno brisanje mogućnosti da poklanjate ljudima javnu imovinu. Hvala. član 97. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Branka Stamenković i odvojeno narodni poslanik Aleksandar Stevanović, sa ispravkom.Da li neko želi reč? član 97. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

član 98. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Da li neko želi reč? naziv iznad člana 99. i član 99. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Gordana Čomić i narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 99. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 99. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Da li neko želi reč?Reč

koja dodeljuje stan ili porodičnu kuću“.Predloženom amandmanskom izmenom uspostavljamo pravičnije kriterijume za dodelu stana ili porodične kuće, s obzirom da cilj instituta stambene podrške nije bogaćenje, već pomoć socijalno ugroženim licima. Tako da smatramo da amandman treba prihvatiti.

član 100. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Da li neko želi reč?

koji bi pomogli čoveku da unapredi uslove stanovanja, tj. ukoliko živi u nekoj kući koja nema toalet ili nema grejanje, onda opština može, ili jedinica lokalne samouprave, da pripomogne sredstvima određenim da se upristoji taj životni prostor, da se poboljšaju uslovi stanovanja. I sve je to u redu, ali onda u članu 3. kaže izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnik ovog vida stambene podrške, može biti i vlasnik stana, bez obzira na visinu prihoda, ukoliko deo stambenog prostora izda u zakup licu koje ima potrebu za stambenom podrškom.Znači, mogu da krenem da zidam kuću i obavim grube radove, donji sprat uradim i unutrašnje radove, izdam jedan deo nekome u vidu stambene podrške kao neprofitni zakup, a onda se kvalifikujem da naredna tri sprata praktično odradim tako što će jedinica lokalne samouprave da subvencioniše da to uradim.U obrazloženju zašto je moj amandman odbijen, rečeno je da se na ovaj način žele motivisati ljudi da izdaju ljudima koji imaju potrebu za stambenom podrškom svoje lične stanove po neprofitnom zakupu. To nema da se desi. To ni jedan privatnik neće da uradi ako ne vidi neki svoj interes u tome, a mislim da je ovo što sam malo pre opisala, realan interes koji će ljudi da vide i da ovde postoji mnogo mogućnosti za zloupotrebu.Zato predlažem brisanje ovog stava i veoma sam nezadovoljna što nije prihvaćeno. **Đorđe

Tražili smo stav 1. da se briše, ovaj deo na zemljištu, u njegovoj svojini, kao i stavu 3. ukoliko prethodno sa vlasnikom zemljišta na odgovarajući način reguliše status na zemljištu, neophodan za ozakonjenje njegove porodične kuće.I u nekoliko narednih amandmana smo tražili odgovarajuće promene, jer predlagač ovog amandmana polazi sa stanovišta zakona svojinsko pravnih odnosa, član 24. odnosno, o pravilima građenja na tuđem zemljištu. Hvala. Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na naziv iznad člana 130. i član 130. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na naziv iznad člana 131. i član 131. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč?

i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Reč naziv iznad člana 106. i član 106. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 106. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić. Izvolite. **Goran Ćirić** Član 106. definiše kriterijume za utvrđivanje reda prvenstva za dodelu stambene podrške. Naš amandman je vrlo jednostavan. Naš je predlog da u članu 106. u stavu 1., u uvodnoj rečenici, posle reči: „lice bez odgovarajućeg stana“ se dodaju reči: „odnosno da li su mladi bračni parovi“.Dakle, hteli smo da uvedemo još jedan dodatni kriterijum o prvenstvu i potrebi dodeljivanja stanova. Mišljenja smo da je neophodno da prilikom utvrđivanja reda prvenstva za dodelu stambene podrške, pored prvenstva prema stambenom statusu, lice bez stana, u uslovima stanovanja, lice bez odgovarajućeg stana, dodaju i mladi bračni parovi, kako bi se pomoglo mladim ljudima prilikom zasnivanja porodice i podizanja natalitetu Republici Srbiji.Nemamo puno sistemskih rešenja koja će pomoći mladim ljudima koji masovno napuštaju, nažalost, našu zemlju. Procene su da je to u ovom trenutku i nekih 36 do 50.000 ljudi što je izuzetno veliki problem, najveći problem za Srbiju u ovom trenutku. Mislim da je potrebno naći svuda prostora da se pomogne u tom smislu, i ne vidim razloga da se ne prihvati jedan ovakav dodatni kriterijum koji bi dao prostora i prednost, upravo, ovim mladim ljudima koji treba da zasnivaju porodice i zasnivaju svoju budućnost u Srbiji, a ne tako što će svoje talente i ono što se ulagalo u njih, stalno plasirati negde na strani i tražiti život negde drugde. Život postoji i u Srbiji, a na nama je da probamo da im pomognemo u tome. član 106. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, mr Goran Čabradi, Marinika Tepić, Nada Lazić i Olena Papuga.Da li neko želi reč? član 106. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstatinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv iznad člana 107. i član 107. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? naziv iznad člana 108. i član 108. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na Odeljak V, naziv iznad člana 109. i član 109. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 109. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 109. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je ovo jedan važan amandman. On menja predlog zakona koji glasi – da pribavljanje, upravljanje i davanje u zakup stanova namenjenih za stambenu podršku, upravljanje i organizovanje izgradnje stanova sa mogućnošću sticanja svojine putem kupovine po neprofitnim uslovima, kao i sprovođenje programa stambene podrške, mogu obavljati neprofitne stambene organizacije.Ne znam koje su to neprofitne stambene organizacije. Ne znam da postoje te neprofitne stambene organizacije i ne znam kada će se one i na kojoj teritoriji osnovati. Ali ono što je sigurno i što mi predlažemo amandmanom, a to je da se time bavi nadležna gradska, odnosno opštinska uprava. Dajemo mogućnost ovim amandmanom da jedinica jedinica lokalne samouprave može da registruje takvu neprofitnu organizaciju, odnosno da sklopi ugovor sa njom i da onda odredi da li će poveriti deo posle njima ili neće. Ono što je suština, to je da se pribavljanjem, upravljanjem i davanjem u zakup stanova može baviti jedinica lokalne samouprave, a koga će ona dalje da ovlasti za neki deo, posle to oni sami treba da odluče. Na član 109. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić. Izvolite. Dakle, evo čuli smo o čemu govori član 109. – neprofitna stambena organizacija. Evo, ja ću na jednom primeru, i voleo bih da čujem odgovor gospođe ministarke, treći stav, kaže – višak prihoda nad rashodima koji stambena agencija ostvaruje u toku poslovne godine, mora se u celini usmeriti za dalje pribavljanje, gradnju, obnovu, rekonstrukciju, održavanje stanova, u svojini lokalne samouprave kojoj se daju u neprofitni zakup.Mi smo probali da intervenišemo našim amandmanom, gde smo rekli da se stav 7. i 8. menjaju i glase – ukoliko Vlada nije osnovala stambenu agenciju u jedinici lokalne samouprave, poslove iz stava 5. ovog člana, obavlja nadležna opštinska, odnosno gradska uprava.

institucija i radile su dobro svoj posao. Evo, imamo primer niške stambene Agencije, gde je taj višak sredstava koji je bio namenjen izgradnji za obezbeđenje socijalnog stanovanja prebačen u budžet.Ja bih vas molio da proverite na koji način su prebačena ta sredstva u budžet, da li je to urađeno na propisani zakonski način? šta to znači uopšte za, evo u ovom primeru, građane Niša koji su ostali bez sopstvenog rešenja, a to je bilo moguće rešiti jer se radi o zaista visokim sredstvima, dovoljnim da se napravi nekih 50-ak stambenih jedinica?To je možda i najdirektnije pitanje u vezi sa ovim rešenjem, jer dajemo nove predloge, a da se nije primenjivala, niti se koristila mogućnosti da postojeće stambene agencije u proteklih… naziv iznad člana 110. i član 110. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 110. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Da li neko želi reč? naziv iznad člana 111. i član 111. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 111. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Da li neko želi reč? Glavu VII Odeljak 1, naziv iznad člana 112. i član 112. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 112. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč?

(Ne)Na član 113. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv iznad člana 114. i član 114. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? član 114. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv iznad člana 115. i član 115. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? član 115. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

predlog zakona, četiri je predlagač usvojio. Od ta četiri tri su, što bi se u skupštinskom žargonu reklo, amandmani higijenske prirode tj. ispravljanje tehničkih, pravopisnih i sličnih greški s obzirom da očigledno nemamo dovoljno novca da u ministarstvu i Vladi zaposlimo lektore. Meni nije problem da radim posao lektora uz posao narodnog poslanika, jer sam u zakonima pronalazila konstrukcije tipa – centar za kontrolu trovanja Republike i to nije u redu.Međutim, ovaj četvrti prihvaćeni amandman na član 115. jeste

obavežu da nakon što donesu strategiju i akcione planove o stambenoj politici, to moraju odmah po donošenju da objave na svojim svojim internet prezentacijama. Ja pretpostavljam da je predlagač, tj. ministarstvo i Vlada su shvatili da će ovim njima biti olakšan posao da kontrolišu način na koji jedinice lokalne samouprave sprovode stambene strategije i da li ih donose. Još sad kad bi otišli korak dalje, pa sve ono što oni rade objavljivali na internet prezentacijama, da građani isto tako lako mogu njih da proveravaju i prate, gde bi nam kraj bio. Hvala lepo.

član 119. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za Odeljak 3. naziv iznad člana 119. i član 119. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 119. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? član 119. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Izvolite. Zahvaljujem, potpredsedniče.Gospođo ministarka, nema na čemu što smo podneli amandman i što smo vam pomogli da poboljšate zakon. Ovaj amandman je imao za cilj da vama olakša izbor članova stambenog saveta, s obzirom na to da ste vi prvo predlagali da to budu predsednici civilnog društva i stručnjaci iz oblasti stanovanja bez obrazloženja i bez daljeg pojašnjenja na čini predlog oni tu dolaze. Mi smo imali u svim izborima, svih kolektivnih tela, i tela generalno, gde postoje ovakve odredbe imali smo problema da vidimo ko su te nevladine organizacije, ko su ti predstavnici civilnog društva, stručnjaci i zbog toga smo mi predložili da obe te kategorije članova stambenog saveta budu na predlog nadležnog ministarstva, odnosno vašeg ministarstva.Time što ste prihvatili ovaj amandman, što ste prihvatili amandman koji je tako kozmetičke prirode, da se uz saziv za skupštinu stanara dostavlja i dnevni red te skupštine, niste ispravili fatalne nedostatke ovog zakona, koji se sastoje u tome da omogućavate upravnicima, profesionalnim upravnicima i prinudnim upravnicima da donose odluke koje obavezuju sve stanare bez saglasnosti tih stanara. Ne menjaju činjenicu da činite nepravdu prema zaštićenim stanarima, što je sledeći deo zakona do kog dolazimo. Ne menjaju činjenicu da namećete nove namete stanarima, da ih terate na troškove koje oni ne mogu više da finansiraju i ne menjaju činjenicu da ste dali jedan loš Predlog zakona, a da prihvatate samo one amandmane koji su kozmetičke prirode, koji su usmereni na to da vama olakšaju posao, a ništa od onoga što štiti građane

U devet tačaka u prvom stavu, priča o tome šta sve jedinica lokalne samouprave rade, od donošenja lokalne stambene strategije, preko planiranja budžetskih sredstava za njeno sprovođenje do dve tačke koje su krajnje sporne.Tačka 7) kaže – osniva neprofitnu stambenu organizaciju ili sprovođenje lokalne stambene strategije. Lokalna samouprava osniva neprofitnu stambenu organizaciju. To će biti dan kad mi budemo videli to u primeni u Srbiji. Ja sam razumela otprilike šta je vaša namera, ali ovo je prosto neprimenljivo.Posebno sporna je tačka 9) – pomaže realizaciju energetskih usluga u stambenom sektoru. Tu ja razumem šta se htelo. Dakle, ne radi se o komunalnom snabdevanju energijom, nego se radi verovatno o energetskoj efikasnosti i nikad nije dovoljno novca da se to uradi ili se radi o nečemu trećem.Pošto realizaciju energetskih usluga u stambenom sektoru jedinica lokalne samouprave može da radi samo snabdevanjem energijom ili može da radi kada i ako dođemo do programa kojima će građanima ponuditi sredstva za izolaciju, za promenu prozora, vrata, za sve ono što podrazumeva da budemo bliži po našim sopstvenim preuzetim obavezama energetski efikasnom stanovanju.Ovaj član iz ta najmanje dva razloga neće biti moguće primeniti i zato ga treba brisati. član 121. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na glavu VIII, naziv iznad člana 122. i član 122. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč?Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. Rubrum inspekcijski nadzor govori ko radi nadzorno sprovođenje ovog zakona i propisa na osnovu njega donetih. Inspekcijski nadzor kaže se da vrši nadležno ministarstvo preko inspektora u okviru delokruga utvrđenim zakonom, a AP preko građevinske inspekcije građevinske inspekcije i jedinice lokalne samouprave, preko komunalne građevinske inspekcije i govori o nadležnostima inspektora.Ono što je razlog zašto ja tražim brisanje ovog člana kao i drugih je što se samo u jednom slučaju spominje inspektor kao lice po službenoj dužnosti. U članovima koji su ostali bez odgovora da prijavu za registraciju skupštine stanara, odnosno upravnik ili zakonom ovlašćeno lice ili po službenoj dužnosti. Dakle, ovde se više nigde ne spominje da inspektor ima i tu vrstu službene dužnosti.Sporan pretposlednji stav, kaže – na postupanje prava i obaveza republičkog inspektora za komunalne delatnosti i građevinskog inspektora koje nisu uređene ovim zakonom primenjuje se zakon kojim se uređuje inspekcijski nadzor. To je taj normativni optimizam. A, koji bi se drugi primenio? Ne može da se primeni Zakon o saobraćaju ili Zakon o zaštiti životne sredine. Može samo da se primeni zakon koji inače definiše nadležnosti inspektora i taj normativni optimizam će proizvesti ogromne probleme inspektorima u primeni, odnosno u nadzoru i samo ministarstvo kada bude trebalo za godinu dana ili periodično za tri ili šest meseci da nam dostavi izveštaje na naša pitanja o tome kako ide primena ovih zakona, fazno po članovima koje treba da vidimo primenjene u mesecima koji su pred nama. Zahvaljujem.Na naziv iznad člana 123. i član 123. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na naziv iznad člana 124. i član 124. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? član 124. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Reč ima narodna poslanica Marija Janjušević. **Marija Zahvaljujem.Ovaj član se bavi poslovima inspekcijskog nadzora, tačnije šta su sve prava i obaveze komunalnog inspektora. Mi smo tražili da se brišu stavovi Komunalni inspektor proverava da li se stambena zajednica registrovala, odnosno izabrala i registrovala upravnika u skladu sa novim zakonom i proverava da li je zaključen ugovor o poveravanju poveravanju poslova profesionalnog upravljanja, između stambene zajednice i organizatora, profesionalnog upravljanja, u skladu sa članom 56. ovog zakona.Vi kažete da se amandman ne prihvata, s obzirom da su prava i obaveze komunalnih inspektora usklađene sa odredbama drugih posebnih zakona kojima se uređuje inspekcijski nadzor, kao i drugim odredbama ovog Predloga zakona.Imamo zakonodavca, imamo upravnika, prinudnog ili dobrovoljnog, svejedno, imamo komunalnog inspektora, a iza ugla vrebaju i komunalni policajci, sudski izvršitelji i koga još mi tovarimo na leđa građanima.Samo mogu da predložim kad već nije ovaj amandman prihvaćen, da se doda još jedan stav – da komunalni inspektor proverava i da li su stanari članovi SNS-a. Hvala.

Zahvaljujem.Mi predlažemo opet da se te nadležnosti komunalnog inspektora suze, odnosno da se izbriše u kom se kaže da on preduzima druge radnje vezane za inspekcijski nadzor u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.Nas interesuje na koji način on može utvrditi činjenično stanje, recimo, u nečijem stanu, osim ukoliko nema dozvolu da uđe u taj stan. On u taj stan može na osnovu našeg Ustava ući isključivo sa sudskim nalogom i nikako drugačije, a plašimo se da vi ste ili namerno ili slučajno prevideli to, s obzirom na to da nama nije jasno na koji način komunalni inspektor ili bilo ko drugi može utvrditi činjenično stanje u nečijem privatnom stanu.S obzirom na to da i stanari i upravnici i profesionalni upravnici, prinudni upravnici imaju mnogo obaveza nametnutih ovim zakonom, a on treba da proverava da li oni sve te obaveze ispunjavaju. Među njima je i to čuveno prijavljivanje podstanara upravniku koji je član Srpske napredne stranke, itd.Nas interesuje da li onda recimo komunalni inspektor može da utvrđuje da li neko ima podstanara i na taj način utvrđuje činjenično stanje i nejasno je potpuno kakve bi to druge radnje mogle biti. Šta taj čovek može da radi da bi utvrdio činjenično stanje u vezi sa nečijim privatnim stanom. Ovo je samo još jedna od stvari koja nas brine u ovom zakonu i zbog koje smo mi uvereni da duboko zadire u privatnost građana, u privatnost njihove svojine i smatram da amandman treba prihvatiti. Na naziv iznad člana 125. i član 125. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 125. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. **Srđan Nogo** I ovaj amandman je u skladu sa našim celokupnim mišljenjem o ovom zakonu, odnosno sa svim intervencijama koje smo želeli da postignemo pišući amandmane na ovaj zakon.Mi na ovaj zakon.Mi se protivimo organizaciji profesionalnog upravljanja i prinudnim upravama u našim zgradama. Organizacija profesionalnog upravljanja je jedan dodatni nepotrebni trošak na teret građana Srbije, jer ne treba nam nikakav posrednik između stambene zajednice i profesionalnog upravnika. Jeftinije je za građane, sprečavamo partijski monopol i sprečavamo zloupotrebe na taj način i apsolutno ne vidim, postoje brojne profesije koje su organizovane na takav način, ne vidim razlog zašto ne bismo i ovu materiju, gde je namera zakonodavca bila dobra, uredili na isti način.Takođe, prinudne uprave su nešto što je nedopustivo. Znači, ja prvi ne bih voleo i ne bih dozvolio nikome da u mojoj privatnoj svojini, u mom privatnom posedu ugrožava i moju privatnost i moje pravo na stanovanje nametanjem nekakvih prirodnih upravnika koje određuje jedinica lokalne samouprave i koja istovremeno propisuje visinu naknade za jedno takvo lice. Mislim da je to nedopustivo i da je to jedan veliki skandal.Ponavljam, neuređenost ove materije nije u tome što mi ne želimo da uredimo naše zgrade, ne želimo da uredimo objekte u kojima živimo, već je isključivo razlog što nemamo sredstava. Ne postoje novčana sredstva kod građana Republike Srbije za sprovođenje ovakvih naloga i ovakvih zamisli zakonodavca i mi to ne možemo da priuštimo.Molim priuštimo.Molim vas, nemojte da kažnjavate građane Srbije zbog toga što su imali 26 veoma teških godina, što nemamo poslove, što ako imamo poslove nismo adekvatno plaćeni za te poslove i što nismo u stanju da sve namete i obaveze koje vi propisujete uradimo, tako da pozivam da se izbaci prinudna uprava i organizator profesionalnog upravljanja. Ovaj amandman je u skladu sa tim. Na naziv iznad člana 126. i član 126. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? naziv iznad člana 127. i član 127. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na naziv iznad člana 128. i član 128. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? člana 128. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, mr Goran Čabradi, Marinika Tepić, Nada Lazić i Olena Papuga.Da li neko želi reč? naziv iznad člana 129. i član 129. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 129. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na naziv iznad člana 130. i član 130. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na naziv iznad člana 131. i član 131. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? Glavu 9. iznad člana 132. i član 132. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 132. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Da li neko želi reč?

Pored novih finansijskih obaveza i novih poteškoća koje zadajete životima građana Srbije, vi ovde u članu 132. uvodite i određene kazne. Pogledajte visinu tih kazni - od pet do 150 hiljada dinara će se kazniti vlasnik posebnog dela, što je izuzetno visoka novčana kazna i ne vidim opravdanje za jednu takvu nameru zakonodavca, tako da smatramo da treba zameniti znatno blažim kaznama.Ako želite toliko već da kažnjavate ljude, da li se iza toga krije namera da vi njima oduzmete njihove stanove? Pazite, ako imate već razne obaveze koje ste stavili, pa ste ih kreditno zadužili, pa još na kraju ste ih negde i kaznili, ko će to da plati gospodo? Znači, ko će da vam plati od pet do 150 hiljada dinara? to je zaista izuzetno visoka kazna. Mislim da bi bilo realnije i uvažavalo bi i finansijske mogućnosti građana Srbije da te kazne budu manje. Takođe, da se kazne koje su propisane od

Kud ćemo s njima? To je onda dodatni teret i trošak za državu, tako da prosto se nadam da namera zakonodavca nije bila da nas potpuno opljačka i osiromaši, jer kako drugačije

i svi bi imali koristi od toga da ljudi to sebi mogu da priušte. Pošto to ne mogu da priušte, ajde da ih kažnjavamo. Hajde da ih kaznimo zato što su siromašni? Da li je to vaša namera? Znači, nemate sredstava, nemate posao, fino, sad će još i država da vas kazni zbog toga. Na član 132. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 132. amandman je podnela narodna poslanica Aleksandra Čabraja.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodna poslanica Aleksandra Čabraja. Izvolite.

i uopšte izlažemo, rekla bih, u otežanim uslovima i sve ide nekako na vrat, na nos i na brzu ruku i sve se ovo usvoji i prođe i posle narod kuka jer nije ni znao šta mu se radi.Imala sam veoma težak izbor trenutno – da li da prisustvujem Odboru za kulturu, koji je upravo počeo u 15.00 časova, a sazvan je danas pre podne u 11.00 časova, inače, po pravilima svim bi trebalo najmanje tri dana da se sazove i da se materijali dostave, ili da dođem ovde da obrazlažem ovaj amandman kojim sam zahtevala brisanje ove tačke, jer, kako je rekao kolega Nogo, vi ovde uvodite drakonske kazne za ljude koji su i onako osiromašeni.Naime, to su dve strane medalje ovog zakona. Obe su loše. Jedna je što će biti očiglednog tog partijskog zapošljavanja koje se priprema kroz ovaj zakon i nametanja tih upravnika koji će biti neophodni, a druga strana je ovo udaranje po džepu, ovaj harač i ovo osiromašivanje ionako siromašnih ljudi koji jednostavno ne mogu da izdrže ovakve namete.Zbog čega su nam potrebne ovakve drakonske kazne u ovim slučajevima? Ja sam predložila brisanje tačke 7) jer nisu dobro obrazloženi, a to sam obrazlažući jedan od ranijih amandmana rekla, nisu dovoljno precizno izrečeno uslovi pod kojima vlasnik posebnog dela zgrade ili stana mora da omogući korišćenje ili prolaz kroz svoj stan i sada kada u tim nedovoljno jasnim uslovima on, recimo, to odbije, onda mu se recimo razreže kazna od 150 hiljada dinara. Molim vas, na šta to liči? Ja mislim da jedna od svrha ovog zakona jednostavno udaranje po džepu ionako osiromašenih građana. Hvala.

Ovaj član u svom prvom stavu, koji ima pet tačaka, definiše kojom novčanom kaznom, u iznosima od 50 hiljada do dva miliona, će se kazniti za prekršaj stambena zajednica.Strašno bih volela da ovde ima nekog ko radi u sudu za prekršaj koji će da mi objasni kako će se kazniti stambena zajednica? Šta je postupak za kažnjavanje stambene zajednice?Tačka 1) Kada će se kazniti stambena zajednica – ako se nakon isteka roka propisanog rešenjem inspektora ne izvrši upis u registar stambenih zajednica, odnosno ne registruje upravnika stambene zajednice, u skladu sa članom 40.Kako je inspektor došao do saznanja da postoji stambena zajednica koja nije upisana u registar i kako će on stambenoj zajednici da izrekne rešenje o kazni? Ko plaća tu kaznu? Stambena zajednica, svi stanari? Kako izreknete kaznu i prikupite novac od kazne od stambene zajednice?Kada pogledate sve tačke onda vidite da se kao poslednji stav dodaje da se za prekršaj iz stava 1. ovog člana kažnjava i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od pet hiljada do 150 hiljada, pri čemu je prva tačka da nema odgovornog lica. Nema, zato što je rešenje da si dobio kaznu jer nema odgovornog lica, niste izabrali upravnika i nemate registrovanu stambenu zajednicu. To su ilustracije zašto ja tražim da se ovakvi članovi brišu – neprimenljivi. Neprimenljivi su potpuno. Neće moći biti izrečena, po ovom članu 133, nijedna naplativa prekršajna kazna, niti će imati ko da je izvrši, niti će postojati osnov da prikupite novac koji je po rešenju kaznom izrečen. Hvala vam. član 140 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.U sistemu su i (Ne.)Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Dragi građani Srbije, Vlada Republike Srbije ovim zakonom ima nameru da vaše zgrade, koje su sada osnovane i registrovane kao stambene zajednice, kazni novčanim kaznama do dva miliona dinara.Ko će da plati te novčane kazne? Pa, platićete svi vi koji živite u tim stambenim zajednicama, proporcionalno deo koji se odnosi prema vašem udelu u toj stambenoj zajednici. Ako još imamo i situaciju da će vas kažnjavati kao vlasnike posebnog dela zgrade, možete da nakupite jednu lepu novčanu kaznu, na primer, moja zgrada koja ima 12 stanova, pa kada bi se to sve srazmerno podelilo ode u nekom slučaju i preko 300 hiljada dinara kazna po stambenoj jedinici, može se izreći, u maksimumu, ako je zaprećena.Ko će to da isfinansira? Ko će to da isfinansira? Opet ponavljam, svaka čast, lepo je to da mi treba da živimo u sređenim uslovima, ali zamislite, recimo, hipotetičku situaciju, neka starija lica koja imaju stan na Vračaru, ili na Starom Gradu, žive od penzije koja apsolutno ne zadovoljava minimalni egzistencijalni minimum, jedva sastavljaju kraj sa krajem, i moraju da srede svoju fasadu, koja je lepa zgrada, lepa fasada, samo je skroz oronula, propala je, jer decenijama nije ulagano u to. I oni su jedni od onih, kako obrazloženje zakona kaže, siromašni vlasnici, Ministarstvo koje sada želi da te siromašne vlasnike, Vlada Republike Srbije da kazni zbog svoje nemaštine. Pa, nisu ti ljudi krivi zato što su imali vrlo teških 26 godina. Nisu oni krivi zato što su penzije i onako nedovoljne, smanjene uredbom ove Vlade. Znači, vi ste njima uzeli 20 milijardi dinara i sada od njih očekujete da isfinansiraju i da srede. Pa, to vam je desetine hiljada evra po nekom ulazu, da bi doveli sve u red, da bi sredili ulaz, da bi se sredila fasada, da bi uveli izolaciju. Kako to isfinansirati? Šta treba, da se kreditno zaduži? A, ako ne žele da se kreditno zaduže, onda fino, hajde da ih kaznimo.U svakom slučaju, nateraćemo mi njih da se isele iz centra grada i da odu negde na periferiju, jer je to zaista namera jednog ovakvog zakona. Na član 133. Amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na naziv iznad iznad člana 134. i član 134. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? član 134. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Ako želimo da izađemo u korist građana Srbije i ako nam nije cilj da ovim zakonom obezbedimo partijsko zapošljavanje i mahinacije i manipulacije koje bi eventualno SNS mogla da učini kroz ove institute, onda ćemo izbaciti organizatora profesionalnog upravljanja. Samim tim, i ovaj član mora da se redukuje i da se menja.Organizator profesionalnog upravljanja, još jedanput ponavljam, apsolutno nam je nepotreban u ovome jednome zakonu, jer postoje brojne profesije koje su organizovane isključivo kao individualna lica. Zašto to ne bi bili i profesionalni upravnici? Nema potrebe da SNS ima monopol i nad jednom ovakvom institucijom. Takođe, nema nikakvog ekonomskog opravdanja da dodatno opterećujemo građane Srbije.Samim tim, jedan ovakav član u zakonu ne može da ostane. Ja pozivam zakonodavca, ako mu je cilj da uredi uredi odnose stanovanja i da uredi, pre svega, da poštuje prava građana sopstvenih, koji su u krajnjoj liniji i u velikom broju i za njih same glasali, onda neka izmeni jedan ovakav zakon. Takođe, mislim, još jednom podcrtavam, nema potrebe, kada već uvodite tolike namete, kada već toliko opterećujete budžete osiromašenih građana, koji ne mogu više sve da isfinansiraju, od silnih poreza do silnih akciza, do nenormalnih nameta koji postoje samo u Srbiji, da im uvodite obaveze i ovim zakonom, a s druge strane im pretite ozbiljnim propisanim kaznama, propisanim kaznama za fizička lica vlasnike stanova od pet do 150 hiljada dinara, do stambene zajednice od 50 hiljada do dva miliona dinara. A, šta su stambene zajednice? Pa, to je opet zbir tih fizičkih vlasnika pojedinih delova same zgrade.Tako da, ja ne vidim šta je svrha jednog ovakvog zakona. Sigurno svrha zakona nije izvući novac koga nema. Oni nemaju novac. LJudi da imaju taj novac, oni bi već uložili u sopstvene zgrade. I meni je u interesu da mi zgrada bude energetski efikasnija, da manje novca trošim na grejanje i na hlađenje, da mi bude bolja izolacija. Ja da to mogu da priuštim, ja bih to uradio u svojoj zgradi. Ali, odakle, gospodo naprednjaci? Pa ovo nije Švajcarska. Mi imamo srpske plate, nemamo nemačke plate. Ali, očigledno Angela Merkel nekome mnogo udara u glavu. Na član 134. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 134. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Dobro je da je prihvaćen ovaj amandman. Mi smo proširili tu prekršajnu odgovornost organizacija ili organizatora profesionalnog upravljanja i predvideli prekršaj ukoliko se angažuje lice koje ne ispunjava uslove iz člana 52. zakona, a kojim se reguliše sticanje licence profesionalnog upravnika.Dakle, ne sme da se dogodi da se za tzv. za tzv. profesionalnog upravnika slučajno angažuje neko ko nema licencu kao profesionalni upravnik i to mora da bude sankcionisano. Hvala. naziv iznad člana 142. i član 142. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. Rubrum – prekršaj odgovornog lica u jedinici lokalne samouprave i zašto ga treba brisati. Član 135. u svom jedinom stavu kaže – novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave ukoliko ne dostavi izveštaj sa podacima i obaveštenjima ministarstvu nadležnom za poslove stanovanja u skladu sa članom 115. stav 3. članom 121. st. 2. i 3. ovog zakona.Zašto zakona.Zašto ga treba brisati? Zato što će to da bude plaćeno iz budžeta lokalne samouprave. Kao što je ministarstvo kada se prekršajno kažnjava ministar zbog, recimo, nedostavljanja zahteva Poverenika za informacije od javnog značaja, kazne plaća iz budžeta Republike Srbije. Kako ćete time podići efikasnost i zaista napraviti da registratori, pošto se o njima radi, dakle, odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave, ili onome ko je registratoru nadležan, a koji je dužan da dostavlja izveštaje sa podacima i obaveštenjima ministarstvu, kako ćete time pospešiti?Mi smo nekoliko puta imali rasprave o tome na šta se svodi prekršajno kažnjavanje lica na javnim poslovima ako će sve prekršajne kazne biti isplaćivane iz budžeta. To znači da se opet plaća od para svih građana. Ne plaća niko iz svog džepa, osim kad je u pitanju prekršajna kazna izrečena u saobraćaju. Tada ako je plaća na licu mesta ili ne znam, ako je plaća na pošti ili u banci, onda je plaća iz svog džepa. Ovako ćete imati iste slučajeve kakve smo svi imali kritičke opaske do sada u zakonima, gde se odgovorno lice propisuje prekršajna kazna i vrlo često odgovorna lica različitih nivoa vlasti imaju jasan interes da plaća kazne sto hiljada, Imamo nekoliko ilustracija o tome sa kojom lakoćom se oglušuje o zahtev i plaća prekršajne kazne. član 135. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Da li neko želi reč? (Ne.)Narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković zajedno su podneli amandman kojim predlažu da se posle člana 135. dodaju novi članovi 135a. i 135b.Da

mi dodajemo iza člana 135. gde govorite o prekršaju odgovornog lica u jedinici lokalne samouprave, predlažemo da se unesu još dva člana, a to je prekršaj upravnika zgrade i prekršaj profesionalnog upravnika zgrade.Stavili smo velike obaveze i sa pravom se očekuje od profesionalnog upravnika, koji je plaćen, da svoje obaveze odgovorno izvršava. Ukoliko on ne vrši svoje obaveze u skladu sa ovim zakonom, mora biti prekršajno kažnjen. Vi ste nama u odgovoru na ovaj amandman, zašto ga odbijate, naveli da se amandman ne prihvata jer predlagač zakona smatra da su predviđenim novčanim kaznama obuhvaćeni upravnik i profesionalni upravnik zgrade. To prosto nije tačno.Posle tačno.Posle ovog vašeg odgovora analizirali smo sve članove, i član 132, 133, 134. i 135, nigde se ne pominje prekršajna odgovornost upravnika ili profesionalnog upravnika, a mi smatramo da treba. Zato predlažemo da novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara bude kažnjen za prekršaj profesionalni upravnik. Da li ovo znači da se unapred zna da će ti profesionalni upravnici biti iz pojedinih političkih stranaka i da oni ne moraju da rade odgovorno svoj posao, jer nema zaprećene kazne ukoliko oni ne rade odgovorno svoj posao?Ne vidim ni jedan razlog zašto ovaj amandman ne bi bio usvojen i zašto ne bi dodali prekršajnu odgovornost za profesionalnog upravnika. Dajemo mu pare, plaćamo ga, jasno je šta treba da radi, pa dajte da to radi u skladu sa zakonom. Ako ne radi, mora biti kažnjen.

Reč je o roku za donošenje podzakonskih akata. Član 136. u svoja dva stava obavezuje ministarstvo, prvo, da da će nadležni organ doneti podzakonske akte propisane ovim zakonom u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona i, drugi stav, nacionalna stambena strategija biće doneta u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. To znači da 30. juna 2017. godine mi treba da imamo na uvid sve podzakonske akte, a 31. decembra 2017. godine i nacionalnu stambenu strategiju.Moj predlog i pre 2013. godine, kada smo donosili Rezoluciju o zakonodavstvu Republike Srbije, i svaki put kada sam imala kontakt sa predlogom zakona, bio je da se svi predlozi podzakonskih akata donose zajedno sa predlogom zakona. To nije kapric nekoga ko se čvrsto drži vladavine prava. To nije stav ni kada sam bila vlast ili opozicija koji se menjao. To je dobro za izvršnu vlast. To je dobro za sve nas i da smo to sada imali, onda biste vi, kako ste sa pravom prihvatili jedan broj amandmana, ako se nešto od toga odnosi i na predloženi podzakonski akt menjali, imali podzakonski akt sa danom stupanja na snagu ovog ovog zakona.Zašto imamo tu sklonost odlaganja rokova za donošenje podzakonskih akata? Zato što nećemo primenu zakona. To je tzv. antireform paradigma. To je sredstvo, mehanizam. Nemate vi nikakve krivice tu, ministarka, nema krivice ni saradnici. To je prosto narativ društva koji se opire promenama. naziv iznad člana 140. i član 140. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. **Gordana Ovaj član sa naslovom – prelazak stambene zgrade u stambenu zajednicu treba da reši najmanje dva problema. Prvi je već pominjan ovde u raspravi, čuveni član 4. Zakona o računovodstvu, a drugi je da se definiše šta je stambena zajednica pre nego što se uđe u proces pokušaja primene ovog zakona, što na žalost po svim parametrima primenjen biti neće.U prvom stavu se kaže – danom stupanja na snagu ovog zakona stambena zgrada u kojoj najmanje dva lica imaju pravo svojine na dva posebna dela u toj stambenoj zgradi postaje stambena zajednica i stiče svojstvo pravnog lica u skladu sa ovim zakonom.Ovo bi moralo biti brisano. brisano. Kao da piše neko ko ne zna šta je porodično stanovanje u Srbiji. Nemojte ljude, dva brata, oca … tako će se tumačiti. Objašnjavam vam da znam vaše namere, ali to ovde ne piše, a znam i situaciju u lokalnoj samoupravi, a znam inspektora, znam nivo znanja. Neću ja biti kriva, niti ja od svoje krivice i odgovornosti bežim. Vi ćete biti razapeti. Dok se mi ne budemo razumeli da ja ovde želim da smanjim probleme koji će nastati ne primenjivanjem zakona, proteći će i Drina, i Dunav, i Morava i Sava. Dakle, nemojte stavljati na dva posebna dela.U drugom stavu kažete – stambena zajednica obrazovana u skladu sa stavom 1. ovog člana je pravnim sledbenik stambene zgrade u poslovima nastalim prema propisima o održavanju stambene zgrade koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona. To podrazumeva da vi podrazumevate da dva posebna dela su stambena zgrada. Ko će to da vam ospori? Ko će da vam ospori da dva brata koja imaju jedan krov, četvorobrodni, dva posebna ulaza da to nije stambena zgrada? **Đorđe Milićević**

S obzirom da u prethodnim članovima zakona smo ustanovili obavezu registra, ovim prelaznim i završnim odredbama naravno ustanovljamo obavezu rokova, pa kaže u prvom stavu člana 138. – registri i jedinstvena evidencija propisana ovim zakonom uspostaviće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.Ja sam u jednom od obraćanja pokušala da sve nas približim, da se stvari menjaju tako što ih prvo izmerite. Ako hoćete nešto da izmerite, morate da imate prvi resurs za merenje, a to je vreme, pa vam je potrebno da neki posao bude obavljen. Ko to ume da izračuna, taj radi uspešno poslove.Imate poslove.Imate na raspolaganju mesečno radnih 10.000 minuta. U idealnom slučaju, hipotetičkom, gedanken eksperiment, tako se to radi kada hoćete da izračunate, ako trošite 15 minuta u lokalnoj samoupravi čoveka koji ima na raspolaganju 10.000 minuta, to je određeni broj rešenja koji može da izda, to je određeni posao koji se uspostavlja pri registraciji. Odatle proističe pitanje – koliko stambenih zajednica očekujete? Koliko? Da li možete da kažete 12 meseci ako očekujete 1.200 ili očekujete 120.000? Ako očekujete 120.000, koliko će vam ljudi, nama, ne vama, vremena, resursa, trebati da se uspostavi registar i evidencija?U drugom stavu se kaže – skupština ili savet zgrade formiran u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno vlasnici posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, dužni su da u roku od šest meseci od dana početka rada registra izvrše registraciju stambene zajednice u skladu sa ovim zakonom. Znači, imate šest meseci za podzakonske akte, godinu dana za primenu i još šest meseci, dve godine. Prelazne i završne odredbe koje se tiču zakupa stana u javnoj svojini na neodređeno vreme. S obzirom da je to stečeno pravo, onda ste, odnosno smo u četiri stava ovog člana kazali šta će da bude sa zakupom zakupom stana u javnoj svojini koji je do donošenja ovog zakona u svojini na neodređeno vreme.Ono što u poslednjem stavu stoji kaže lica koja su stekla pravo zakupa na neodređeno vreme stana u javnoj svojini, na osnovu Zakona o stanovanju iz 1992. do 2005. godine, 2011. godine, nastavljaju da plaćaju zakupninu po uslovima zaključenim iz ugovora o zakupu do isteka roka od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Znači, vi ovim prelaznim i završnim odredbama kažete ne važi ugovor na neodređeno vreme, bez toga da je predlagač ili da je bilo ko od nas bio strana u zaključenju ugovora.Znam ugovora.Znam da to može da se uradi zakonom, kao što zakonom može da se uspostavi neko pravo, tako zakonom možete i da ukinete pravo. Pitanje je šta radite dobro kada zakonom pravo uspostavljate ili šta radite dobro kada neko pravo zakonom ukidate, odnosno u ovom slučaju vremenski ga skraćujete od zakupa na neodređeno vreme na najduže dve godine od stupanja na snagu ovog ovo je odredba koja podrazumeva potpunu odvojenost od podzakonskih akata, od svakog drugog člana koji zahteva određeno vreme u mesecima pred nama. Dakle, kad zakon stupi na snagu osam dana, ako to ne promenimo glasanjem, od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ onda zakupci, odnosno ljudi koji imaju zakup stana u javne svojine na određeno vreme imaju dve godine na raspolaganju. Važno je da o tome ljude obavestimo. Na član 139. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Izvolite. Nakon što ste u početnim i središnim odredbama zakona obavezali građane da plaćaju i profesionalne upravnike i prinudne upravnike, aktiviste SNS, nakon što ste smanjili kvorum, toliko da najvažnije odluke u zgradi mogu da se donesu glasovima samo dva ili tri stana, i da samo dvoje ili troje stanara učestvuju u donošenju odluka koje će obavezati sve ljude koji žive u toj zgradi, nakon što ste čak i nadgradnju i druge stvari i za kreditno zaduživanje omogućili pronalazeći razne načine da se ljudi koji bi se tome protivili izuzmu iz glasanja, vi ste sada, nakon što se ovlastili prinudne upravnike i profesionalne upravnike da sakupljaju podatke o stanarima koje ti ljudi ne bi smeli imati, sada ste u prelaznim i završnim odredbama pokušali da uradite dve, možda, najkritičnije stvari u ovom zakonu.Prvo je to što ste drugi put pokušali da nam poturite to da omogućite funkcionerima, imenovanim, postavljenim licima itd, da kupe stanove koje su dobili na korišćenje, pod uslovima kojima su građanima Srbije nezamislivi, i mislim i dalje da je neukusno što to radite tako što pokušavate da opravdate to time što nas ubeđujete da je to za policajce, stradale, poginule, ranjene itd, njihove porodice.Drugo, istovremeno pokušavate da stambeno obezbedite svoje funkcionere, ćete u narednim članovima o kojima ćemo tek razgovarati ostaviti hiljade ljudi na ulici bez krova nad glavom, radi se o zaštićenim stanarima koje drugi put diskriminišete u ovim prelaznim i završnim odredbama.

Ovim članom zakona pokušava se rešiti zakup na određeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija. poslanici koji dobacuju da li briše se rešava sve probleme, ne sve, ali po neki vrlo uspešno.Recimo, izbrisano je, trenutno, u Poslovniku da vam je zabranjeno dobacivanje, ali mi razumemo to, opet je opozicija saradnik nije to mala

Koleginice Čomić, želite da govorite o amandmanu? **Gordana Čomić** Želim da radim sa predsedavajućim, koji tretira jednako i opoziciju koja mu se sviđa i opoziciju koja mu se ne sviđa.

ljude koji se zovu zaštićeni stanari, nije način koji će doneti dobra, ni ljudima koji bez svoje krivice i odgovornosti imaju status zaštićenih stanara, a teško da će biti u dogledno vreme dobrog dogovora, jer da ima volju za dogovor već bi ga bilo između vlasnika stanova, koji takođe bez direktne svoje krivice i uz kršenje svojih ljudskih prava, imaju zaštićene stanare u svom prostoru, a da ne govorimo o fondacijama, legatima i zadužbinama.Da li će za dve godine od danas, u ovoj Skupštini biti rasprave o tome kako je primenjen ovaj član zakona? Nadam se da hoće. Nadam se da će biti fazno i ovo je problem o kome bi trebalo da se razgovara i mimo rokova određenih u zakonu. rekla).Nisam primetio da se negativno izrazila i da je negativno govorila o vama.

Gordana Čomić koja je pored toga što je izrekla ogroman broj kazni, najveći u istoriji u ovog Parlamenta, što ste vi na putu da prekoračite,

se.Vidite, sada je došlo do toga da ona kaže da amandman briše se rešava sve probleme, ali je ta naknadna pamet zakasnila više godina,

tome, gospodine Milićeviću, pozivam vas da poštujete Poslovnik. Vi do sada niste bili među predsedavajućima koji su ga brutalno gazili. Pogledajte malo na sve strane i upozorite, sam se već javio, i ministra, odnosno ministarsku, kako god da joj je to draže, Mihajlović, da ako već sedi u ovoj sali, i ako već predstavlja Vladu, da je onda njeno da sluša narodne poslanike. Nije dovoljno biti prisutan i sve vreme se igrati na laptopu ili raditi ko zna šta, voditi neobavezne razgovore u pravu sam, voditi neobavezne razgovore i ćaskati sa saradnicima, nego treba slušati narodne poslanike i odgovarati na njihove primedbe. Zahvaljujem, kolega Šaroviću.Mislim da ste bili u obavezi da na početku kažete na koji član Poslovnika ste se pozvali.(Nemanja 107. Niste rekli, ali u svakom slučaju zahvaljujem. Niste rekli ni na kraju.Postavljam vam pitanje da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Da. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem kolega Šaroviću.Nisam primetio zaista da se koleginica Čomić obraćala vama i smatram da nisam povredio

znate da ne možete dobiti repliku.Na član 140 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.U sistemu su i koleginica Čomić i koleginica Jerkov.Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Izvolite. **Aleksandra Jerkov** Zahvaljujem.Ovo je velika nepravda u ovom zakonu, o kojoj smo dosta govorili, prilikom rasprave u načelu. Vi ste rekli da vi ovim ispravljate nepravdu od pre 60 godina. U pitanju su ljudi koje vi nazivate zaštićenim stanarima, mada nisu baš zaštićeni, a tek neće biti zaštićeni od stupanja na snagu ovog zakona. Vi dakle, nepravdu od pre 60 godina ispravljate nepravdom koju ćete učiniti usvajanjem ovog zakona.Ponoviću ono što sam rekla u raspravi u načelu, ti ljudi žive u stanovima u kojima žive ne zahvaljujući tome što vole da žive u tuđem stanu, ili u stanu koji pripada zadužbini ili fondaciji, nego zbog toga što su jedini ljudi u Jugoslaviji koji nisu 1992. godine mogli da otkupe stanove koje su dobili na korišćenje. Svi drugi građani Srbije su mogli 1992. godine da otkupe stanove u kojima su živeli, a ti ljudi koji su stanove dobili kao i svi drugi su jedini građani u Srbiji koji nisu imali dozvolu i nisu smeli da otkupe stanove u kojima su živeli. E, tako oni žive u tuđim stanovima, i zato oni žive u tuđim stanovima. Nisu to nikakvi bahati bogataši, koji se baškare u tuđim stanovima u centru Beograda, ili Novog Sada, čini mi se najvećim delom Beograda, ali mislim da je i u Novom Sadu, sigurno, zapravo ima takvih stanova, mislim i u drugim gradovima, nego ti ljudi žive u tuđim stanovima zato što nisu mogli da otkupe stanove koje su dobili kao i sav drugi svet.Vi ćete sada ovim Predlogom zakona

član 140. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksi, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 140. amandman sa ispravkom podnela je narodna poslanica Sonja Pavlović.Da li neko želi reč?Reč

stanara.Predloženim visinama zakupnina od preko 200% koje su definisane ovim zakonom, za zakupce stanova na određeno vreme u stanovima privatnih vlasnika ili zadužbina, dovodimo te zakupce u situaciju da oni neće moći da izdrže taj finansijski pritisak u vremenu kada su smanjene plate, smanjene penzije, pre svega penzije, jer to su ljudi starosne strukture od preko 70 godina.Država godina.Država ovde mora da bude država majka, a ne država maćeha, to se često spominje, ali to je zaista tako u ovoj situaciji. Znači, nepravda koja se desila pre 60-ih, 70-ih godina, kada su ljudima oduzeli stanove, dodeljeni nekim drugim ljudima, sada ćemo ispraviti tako što ćemo napraviti novu nepravdu, donećemo tolike visine zakupnina da ljudi to neće moći da plaćaju, i posle tri meseca, ćemo ih staviti u situaciju da povrede ugovore o zakupu, i dovesti do njihovog iseljenja, bez da dočekaju preseljenje u drugi stan u javnoj svojini.Jedna ozbiljna država ovo ne bi smela tako ovo da dozvoli. Tu ne treba da trpe ni zaštićeni stanari, ne treba da trpe ni vlasnici stanova, oni zaista treba da dobiju adekvatnu zakupninu. Tu zaista država mora da interveniše.Naš predlog kako bi država, uslovno rečeno, da ispegla celu ovu situaciju, da niko ne bude oštećen, ako je odgovorna država, država bi to zaista trebala da uradi, to je da se zakupnina zaštićenim stanarima za korišćenje stana obračunava u skladu sa članom 32. Zakona o stanovanju, a da razliku do visine predviđene ovim zakonom o kome mi danas raspravljamo, kompenzuje država. Znači, smatram da bi jedna ozbiljna država to zaista trebala da uradi i tako da pokaže brigu o svojim građanima. Hvala. reč? (Ne.)Na član 140. amandman je podnela narodna poslanica Stefana Miladinović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 140. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.Da li neko želi reč? član 140. amandman sa ispravkom podnela je narodna poslanica Snežana Paunović.Da li neko želi reč?Na naziv član 141. i član 141. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč?Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. Član 141. vezan je za član 140 i definiše postupak iseljenja lica o kojem upravo razgovaramo, dakle, postupak iseljenja i pravo preseljenja iz stana u svojini građana, zadužbina i fondacija. Kada počinje postupak iseljenja po prvom stavu iz člana 141. kaže: iz stana u svojini građana, zadužbine i fondacije, pokreće se zahtevom vlasnika stana koji se podnosi nadležnom organu u jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi stan iz kog se traži iseljenje. Uz zahtev iz ovog stava 1. dakle zahtev vlasnika stana, podnosi se pod tačkom 1. dokaz o vlasništvu stana i ugovor o zakupu stana ukoliko je takav ugovor zaključen ili dva dokaza o pokrenutom ili pravosnažno okončanom postupku restitucije, ukoliko je stan u postupku restitucije.I ovaj član 141. uz član 140. zahteva detaljno obrazloženje kako će se primeniti. Dakle, da li ovaj postupak iseljenja počinje dve godine nakon stupanja na snagu ovog zakona, ili može da počne u bilo kom trenutku, kada je u rukama vlasnika stana rešenje o okončanom postupku restitucije, ili u bilo kom trenutku kada stanar u zakupu građanina, fondacije ili zadužbine sklopi nekakvu vrstu dogovora sa vlasnikom stana.Dakle, ovde se govori samo o postupku iseljenja i preseljenja, čak i u slučaju smrti lica, da li porodica ima pravo na to, da bi se objasnio kakav je postupak. Ali, kada taj postupak počinje, i da li je u vezi sa pravom od dve godine, koje iz prethodnog člana 140. se odnosi na

se.Na član 141. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici ministarstva, članom 141. se između ostalog i reguliše pravo na preseljenje. Dakle, kada dođe do situacije da neko bude iseljen iz stana, postavlja se pitanje da li on ima pravo da bude preseljen u neki drugi stan, u javnoj svojini.Vi ste ovde napisali da ukoliko takvo domaćinstvo ima u privatnoj svojini negde na teritoriji Srbije bilo kakvu nepokretnost, to može da bude i na Zlatiboru kućica, može da bude i vikendica, može da bude nešto što nije svakako uslovno za stanovanje iako je u svojini. Sa druge strane može da bude nešto što je takve vrednosti da se to ne može prodati pa kupiti u stan u mestu njihovog stanovanja.Mislim da tu pravimo diskriminaciju u odnosu na ljude koji žive u gradovima, koji nemaju na drugi način rešeno stambeno pitanje, nemaju novca da reše to stambeno pitanje, a nasledili su vikendicu negde gde neće imati pravo na preseljenje.Mislim da ovakvu diskriminaciju treba svakako ispraviti i da ćemo doći, ako ovaj član ostane ovakav, u situaciju da ljudi nemaju mogućnost da ostvare onu koju imaju neki drugi iako nemaju useljiv stan u mestu gde inače žive. **Đorđe Milićević** Na član 141. amandman je podnela narodna poslanica Snežana Paunović.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? član 141. amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Pitam ministarku prof. dr Zoranu Mihajlović, da li prihvata predloženi amandman? **Zorana

141, radi se o ovom nasleđu bilo kakve stambene, možda i neuseljive jedinice, na bilo kojoj teritoriji Republike Srbije. To automatski isključuje mogućnost da lice može da dobije stan za preseljenje. Znači, to je potpuno široko dato i dovešće do toga da ljudi budu iseljeni, da više neće boraviti u mestu u kome su do tada živeli, nego će boraviti na nekom drugom mestu, u krajnje neuslovnim, možda neuslovnim stambenim stambenim jedinicama.U tom smislu, naš amandman je bio da se koliko toliko ublaže ti negativni efekti i da taj da taj stan treba da bude na teritoriji lokalne samouprave gde se nalazi i stan tog lica koje treba da bude preseljeno,

Znači, ne bilo kakav stan, ne bilo kakva kuća i ne bilo gde na teritoriji, nego u mestu gde lice ima već boravak. Hvala. naziv iznad člana 142. i član 142. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. Član 142, a u vezi sa malopre razmatranim članovima 141,140. i budućim članu 145, definiše postupanje po zahtevu za iseljenje. U tačkama 1, 2, 3. i 4. su dokumentacija koju treba podneti, a u ostalim stavovima prava, da tako kažem, zakupca, odnosno stanara u stanu vlasnika zadužbine ili fondacije, koji kaže da se u 2. stavu rešenje o iseljenju donosi u roku od sedam dana od dana prijema zahteva i uredne dokumentacije u roku od tri dana se dostavlja licu iz člana 140. To je neko ko živi u stanu koji ima svog vlasnika, nakon restitucije u stanu zadužbine ili fondacije.Onda kaže da protiv rešenja o iseljenju vlasnik stana može izjaviti žalbu opštinskom, odnosno gradskom veću, u roku od osam dana od dana prijema rešenja. Dalji stavovi razmatraju samo ako ono ne izjavi žalbu i kakva sve vrsta dokumentacije je potrebna da bi se iseljenje obavilo.„Protiv rešenja o utvrđivanju prava na preseljenja može da se izjavi žalba opštinskom gradskom veću u roku od osam dana od dana prijema rešenja“ se ponavlja kao poslednji stav, zato što podrazumeva da po prijemu zahteva za preseljenje nadležni organ jedinice lokalne samouprave je definitivno utvrdio ko je to lice koje ima pravo na preseljenje i gde se ono preseljava.Ne verujem da će ideja koja je u članovima 140, 141, 142, pa do 145. zaista rešiti problem zaštićenih stanara. Zbog neprimenjivosti i jednog od načina na kojima država koja je preuzela odgovornost kako za oduzimanje privatne imovine, tako i za davanje stanarskog prava, ovo je jedno od rešenja koje, na moju žalost, neće dati dobro rešenje.

Član 141. definiše odlaganje izvršenja rešenja o iseljenju i donošenja rešenja o preseljenju. Kada i kako može biti odloženo rešenje? U 1. stavu se kaže – rešenje o iseljenju neće se izvršavati do pravosnažnog okončanja postupka kojim se utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za preseljenje lica iz člana 140. ovog zakona u stanu u javnoj svojini iz člana 145. To je preseljenje lica koje živi pod nazivom, kako se to kaže, statusom zaštićenog stanara u nekih od stanova koji je, po članu 145. koji će nam doći na red, predviđen da bude ponuđen licu na stanovanje.U suštini, ovo odlaganje izvršenja u prva dva stava ima u svom poslednjem stavu i kako će se sprovesti rešenje o iseljenju u ukupno pet tačaka. Po isteku 30 dana od dana donošenja u slučaju da nije podnete žalba, po pravosnažnosti rešenja o iseljenju, po pravosnažnosti rešenja o preseljenju i ukoliko se od dana donošenja rešenja o utvrđivanju prava na preseljenje do donošenja rešenja o preseljenju raskine ugovor o zakupu. Dakle, šta u suštini radi…Izvinjavam se, dva minuta.

Zahvaljujem.Dakle, sledeći amandman se odnosi na shodnu primenu zakona. U članu 144. kaže se da na pitanja koja se odnose na postupak iseljenja, utvrđivanja prava na preseljenje i preseljenje, a koja ovim zakonom nisu posebno uređena, primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.Ja ne vidim koja to pitanja nisu uređena da biste vi na neke slučajeve prava na preseljenje i samo preseljenje primenjivali Zakon o opštem upravnom postupku. Dakle, ili je ovaj član u celini viška, ili postoji nešto što mi ne možemo da uočimo čitanjem, gde će biti u pitanju prava lica koja žive u stanu koji ima vlasnika, a koji je vlasništvo zadužbine ili fondacije, tzv. zaštićeni stanari, ili će se odnositi na prava vlasnika kome je vraćen taj stan u restituciji na zadužbinu, fondaciju, na legat.Dakle, taj normativni optimizam koji se preneo i u ovaj deo zakona koji rešava jednu strašno osetljivu materiju i možemo kazati – to je za vrlo mali broj ljudi u odnosu na ukupno stanovništvo ili na ukupan broj stambenih jedinica kojih je preko tri miliona, od toga dva i po

Šta su obaveze koje se u pojedinim stavovima ovog člana stavljaju pred lokalnu samoupravu, odnosno pred predlagača zakona koji ovim hoće da reši problem stanara koji su dobili pravo na stan u javnoj svojini, odnosno sada na stan koji je svojina u restituciji, ili je zadužbina, ili ličnog vlasnika, ili fondacije?Član 145. kaže u svom drugom stavu – najveća površina stana za preseljenje iz stava 1. ovog člana iznosi 30 odnosno jednosoban stan za jednočlano domaćinstvo koje se uvećava za još 15 metara kvadratnih za svakog dodatnog člana porodičnog domaćinstva, a najviše do 86 metara kvadratnih, odnosno četvorosoban stan bez obzira na broj članova porodičnog domaćinstva.Kaže se i da lice kome se nudi ovakav stan može da prihvati i manji stan od stana koji odgovara njemu i njegovom porodičnom domaćinstvu, a može se ponuditi preseljenje i veći stan za preseljenje od stana koji odgovara njemu i njegovom domaćinstvu. U slučaju preseljenja u veći stan, to lice plaća kupoprodajnu cenu po tržišnim uslovima za razliku u površini između odgovarajućeg stana u smislu ovog zakona i stana površine veće od propisane.Dakle, neko ko je već jedanputa bio u diskriminisanom položaju u odnosu na druge koji su otkupljivali tzv. društvene stanove, sada je u svojevrsnom diskriminisanom položaju u odnosu na to kakav pristup ima tržištu stanova. Nema tu krivice ni odgovornosti ove Vlade, niti smatram odgovornom ministarku za ovakvo rešenje, ovo je jedno od mogućih rešenja. Nema vlade koja bi se borila i zahtevala da baš ona bude ta koja će ovo rešiti do kraja. Ono što je moja primedba, jeste da je način kako je postupak izveden neprimenjiv. **Maja Gojković** Na član 145. amandman su zajedno podneli poslanička grupa Demokratska stranka.Aleksandra Zahvaljujem.Vi kažete, gospođo ministarka, pa što vi ovo niste rešili, kada vam je toliko stalo do zaštićenih stanara. Zato što nismo hteli ovako da rešavamo. Ne rešavate ni vi. Ako mislite da bilo šta rešavate, ne rešavate, samo pravite veću nepravdu.Pitam vas, da li ste mogli to da rešite na malo pošteniji način? Da li su ti vlasnici stanova mogli da dobiju neku drugu kompenzaciju, a ne stanove u kojima neko živi, i neko će sad ostati na ulici zbog toga, jer oni neće moći da plaćaju te te zakupnine koje će morati da plaćaju? Da li su zaštićeni stanari mogli da dobiju kao kompenzaciju neki stan makar približno jednake vrednosti, a ne stan od 30 kvadrata u Krnjači, što će biti slučaj sa svima njima? Da li ste mogli da nađete nekakav kompromis između te dve grupe ljudi, koji neće biti ovako na štetu jednih i drugih? Ovako niti će jedni biti kompenzovani za to što su 70 godina bili bez stana, niti će ovi drugi moći da plaćaju kirije koje ćete im nametnuti, a po svemu sudeći većina i neće moći da plaća, zaista ćete hiljade ljudi ostaviti na ulici. Ili vi meni recite, kako će, recimo, penzionersko domaćinstvo moći da plaća 25, 30 hiljada dinara mesečno zakup stana, sa svojom smanjenom penzijom?Ako vi ne vidite da to nije moguće i ako vi ne vidite da ti ljudi neće moći da plaćaju tu zakupninu sve dok za 10 godina ne dobiju stan od 30 kvadrata u Krnjači, onda ja ne znam gde vi živite. Vi očigledno ne živite u našoj zemlji i ne znate u kakvoj su situaciji ljudi koji žive u tim stanovima, a koji, ponavljam, u njima žive ne zato što vole, nego samo zato što nisu mogli da otkupe stanove kada su svi drugi mogli da otkupe stanove. Ovako ne kompenzujete ni vlasnike stanova, ni zaštićene stanare, a ni jedni ni drugi nisu zaštićeni jer i jednima i drugima nanosite štetu. I Zakon o restituciji kaže da se ne mora po svaku cenu vratiti, nego nešto jednake vrednosti. Na član 145. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić. Nije tu.Na član 145. amandman su zajedno podneli Goran Bogdanović i Nenad Konstantinović.Reč Poštovana predsednice parlamenta, poštovani narodni poslanici, tačno je ovo što kaže moja koleginica da govorimo o kategoriji ljudi koja je već diskriminisana. Ona je diskriminisana time što su to ljudi koji nisu mogli da otkupe stanove, jedini u ovoj zemlji koji nisu mogli da otkupe stanove. Svi drugi su stanove otkupili i otkupili su u zavisnosti od toga koliko je zakon propisivao u to vreme, uglavnom vrlo jeftino. Dakle, ovi ljudi iako su izdvajali od svoje plate u stambeni fond nisu dobili stanove i nisu dobili mogućnost da otkupe stanove. To moramo imati u vidu kada donosimo smo u članu 45. napravili jednu intervenciju, mislimo da je jezički prvo loše da stoji: „Najveća površina stana za preseljenje je 30 kvadrata“, a onda kažete: „ali ona se uvećava za 15…“ ovoliko i onoliko, dakle, nije najveća, to je površina stana koja se može uvećavati. Mi smo dali amandman da ona bude 45 kvadrata i da se uvećava u odnosu na broj članova porodičnog domaćinstva za 15 kvadrata.Svakako, moguće da lokalna samouprava neće moći da ponudi po ovim kriterijumima odgovarajući stan, ali će moći da ponudi veći stan. Ako neko prihvati da uzme taj veći stan, naravno da mu treba omogućiti da otkupi, naravno da to treba da bude po tržišnoj ceni, ali mi predlažemo ovim amandmanom da se omogući otkup te razlike u kvadratima na rate, dakle, da to bude jedna vrsta kreditiranja, gde će im se omogućiti da to i otkupe, jer inače oni neće imati tu mogućnost. LJudi nemaju para da otkupe tu razliku, a nema drugih stanova koji bi im bili ponuđeni.Na ovaj način kako mi predlažemo amandmanom, situacija bi bila rešena. Dajte im mogućnost, 10 godina ili 20 godina da vrše otplatu te razlike u kvadraturi.

Pavlović** Ovim članom 145. je u stvari potpuno zakonodavac, predlagač zakona nedosledan. prvo imamo smanjenje broja porodičnog, priznatih članova porodičnog domaćinstva u članu 3. ovog zakona gde se smanjuje površina i struktura stanova koji treba da se dobiju za preseljenje. Zatim, imamo protivrečne članove 145. i 90. kojima se definišu strukture i površine tih stanova i oni se razlikuju. Po članu 145. tročlano domaćinstvo treba da dobije stan od 60 kvadratnih metara, po članu 90. od 56 kvadratnih metara.

em nije usaglašeno ni o normativima i podzakonskim aktima Zakona o planiranje i izgradnji. zaštićeni stanari kada dobiju te stanove za preseljenje, em je smanjen broj članova priznatog domaćinstva, em zaista iz ovoga ne možemo da shvatimo koju ćemo površinu dobiti, em nije po normativima koji su definisani u Zakonu za planiranje i izgradnju. Hvala

stanara koji se nazivaju zaštićenim i to tako što u dva stava govori o tome šta je obaveza jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi stan iz koga se preseljenje vrši.Dakle, ta jedinca lokalne samouprave umesto da bude dužna da odmah o pravosnažnosti rešenja po utvrđivanju prava na preseljenje a najkasnije do 31. decembra 2026. godine obezbedi stan za preseljenje zakupca na neodređeno vreme stana u svojini građanina. To je prvi stav.Drugi stav kaže da pravo prvenstva za obezbeđenje stana vrši se rangiranjem zakupaca po godinama starosti od najstarijeg do najmlađeg tako stariji zakupac ostvaruje pravo prvenstva u odnosu na mlađeg prilikom obezbeđivanja stana za preseljenje.Dakle, kako ide ispravljanje nepravdi i vlasnicima stanova kojima se oni u restituciji sada vraćaju i zakupcima koji bez svoje krivice taj stan nisu mogli da otkupe. Neko možda dobije stan odgovarajuće kvadrature i na odgovarajućoj lokaciji za godinu dana, a neko 2026. godine. I, mahom se ovo odnosi na gradove najviše na grad Beograd, i mahom će proizvoditi nove nepravde.Da li ima idealnog rešenja? Ne. Da li ja vidim ovde nepromenjivost? Da i zato tražim brisanje članova, jer gore od toga da ne možete da ispravite nepravdu jer je velika je da ispravljate tako da se pravi nova nepravda. Od toga nema gore osim da javno iskažemo podršku nepravdama koje pravimo u društvu. Na član 146. amandman su zajedno podneli Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković.Reč ima Nenad Konstantinović. Članom 146. predviđeno je da je jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi stan iz koga se preseljenje vrši dužna odmah po pravosnažnosti rešenja o utvrđivanju prava na preseljenje, a najkasnije do 31. decembra 2026. godine, obezbedi stan za preseljenje zakupca na neodređeno vreme stana u svojini građana. Dakle, 2026. godine – za deset godina.Nažalost, bilo je i u prethodnom Zakonu o stanovanju nekih rokova u kojima bi lokalna samouprava trebala to da obezbedi, pa nije obezbedila. Mislim da ovako postavljen rok već najavljuje da se ovo neće ni desiti. Ko živ, ko mrtav za deset godina. Da li će ti ljudi koji stanuju u tim stanovima to dočekati, to ne znamo, ali ja mislim da neće. Zato smo predložili da ovaj rok bude kraći, da bude do kraja 2021. godine i da se u narednih pet godina ovo što se planira i desi. Ako se ozbiljno pristupi rešavanju ovog problema mislim da je to moguće.

stanarine koje će im sada porasti dva ili tri puta, odnosno zakupnine i činjenica jeste da će mnogi od njih zbog toga ostati bez stana u kom žive, bez krova nad glavom, a da će novi stan u Krnjači, stan od 30 kvadrata dobiti do 2026. godine, jer toliko je sebi dala Republika vremena da reši njihovo stambeno pitanje na način na koji je već gradski menadžer na radnoj grupi nagovestio, da će biti apsolutno za njih nezadovoljavajući.Mi, prvo, predlažemo da ti stanovi, koje će oni dobiti u zamenu za stanove u kojima trenutno žive, budu obezbeđeni do 2021. godine, imajući u vidu da mnogi od njih su u takvim godinama da neće ni dočekati to da dobiju nove stanove, a mnogima od njih su takva primanja da će vrlo brzo dočekati da ostanu bez stanova u kojima žive, a, drugo, da stanovi za preseljenje budu veće kvadrature.Idealno bi bilo da to budu stanovi koji su po vrednosti jednaki onim stanovima iz kojih će biti isterani, s obzirom na to da su jedin koji nisu mogli da otkupe stanove u kojima su živeli, ali vi očigledno niste se opredelili za to da ovaj problem rešite pravedno.Pitaju me sada neki građani zbog čega smo zanemarili interese vlasnika stanova? Nismo. Mi samo govorimo da njih država treba na drugi način da obešteti, a ne po cenu toga da neko ostane bez krova nad glavom, a ceo sistem, ovako kako ste ga postavili, je toliko nepravedan

naslovom „Plan i program obezbeđenja stanova u javnoj svojini za preseljenje“ definiše šta su obaveze lokalne samouprave u godinama kada ovaj zakon stupi na snagu, pa će tako jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalaze stanovi koje koriste zaštićeni stanari dužna da pre usvajanja budžeta za narednu kalendarsku godinu, dostavi ministarstvu nadležnom za poslove stanovanja, predlog plana i programa kojim će se obezbediti stanovi u javnoj svojini za preseljenje lica iz člana 140. koja su ostvarila to pravo donetim rešenjima i utvrđivanju prava na preseljenje.Razumem da ovaj stav prođe Republički sekretarijat za zakonodavstvo, ali generalno ćete imati problem sa primenom ovog člana, pošto za usvajanje budžeta lokalne samouprave važe nekakvi zakoni koji su nezavisni od Zakona o stanovanju i ne vidim zakon gde ima mesta da se lokalna samouprava dogovara sa Ministarstvom finansija o tome šta će da radi sa svojim budžetom, a glede stanova koje je dužna da obezbedi stanarima.To je taj normativni optimizam o kojem ja govorim i svako onaj ko zna koliko ima zakona koji su u pravnom sistemu Republike Srbije znaće i sa kojim zakonom je u vezi stav ili član i po prirodi stvari, ako ne i Marfijev zakon, će to ići na štetu korisnika odnosno i stanara zaštićenih i vlasnika stanova u kojima oni žive i na štetu njihovih prava.

Član 148. govori o sredstvima za pribavljanje stana za preseljenje. Dakle, imamo zaštićenog stanara na teritoriji svoje opštine, imamo postupak restitucije gde vlasnik s pravom traži svoju nekretninu natrag, imamo u nekoj fazi rešenje i pokrenuto preseljenje i treba nam stan. Dakle, kako će se pribavljati novac za stan za preseljenje? Kaže da se obezbeđuje u budžetu Republike Srbije i budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi stan iz koga se preseljenje vrši.Jedan vrši.Jedan od velikih problema pri donošenju zakona o restituciji je bio generalno kako izbeći da jednu očitu nepravdu ne uvećate time što ćete napraviti novu nepravdu i neko srednje rešenje koje je nađeno u Zakonu o restituciji koje je na snazi u Srbiji, da je novac uvek prednost. Ako ne možete u naturi da vratite zemljište, lokal, nepokretnost bilo koje vrste, onda možete da vidite da li imate novca i račun da se novcem nadoknadi bivšem vlasniku njemu oteta imovina iz bilo kog razloga. Verovatno bi moglo pravednije da se reši i ovo pitanje da ima dovoljno novca.Ja imam puno razumevanje i ne mislim da postoji i jedna vlada koja bi se grabila da ovo reši. Volela bih da čitam stavove zakona koji van svake sumnje ostavljaju da će svi ovi stavovi i članovi koji se odnose na vlasnike stanova u restituciji u kojima žive zaštićeni stanari, da će biti primenjivi, ali ne verujem zbog toga što već u drugom stavu da se kaže da Republika Srbija

Radi se o pravima i obavezama pri korišćenju stana u javnoj svojini. Za stan u javnoj svojini kaže se da lice koje je definisano kao lice koje je preseljeno po pravu zakupa stana u javnoj svojini, o čemu se zaključuje ugovor, imaju pravo da kupovinom steknu pravo svojine nad tim stanom u skladu sa odredbama prethodno važećih zakona. O njima se kaže sledeće: imaju obavezu da učestvuju u troškovima upravljanja i redovnog održavanja hitnih intervencija i zgrada u skladu sa ovim zakonom itd. i kaže: za korišćenje stana plaćaju zakupninu koja se obračunava množenjem vrednosti stana za koji se plaća porez na imovinu, poreska osnovica za tekuću godinu sa koeficijentom 0,00242 koji obračunava nadležni organ jedinice lokalne

ali s obzirom da se citiraju svi zakoni koji su prethodni, ovaj član bi onda mogao da se odnosi i na bilo koje drugo lice koje koristi stan u javnoj

a ne i druga lica koja su po drugom osnovu u stanovima u javnoj svojini koji nisu predmet restitucije. Ostaje nejasna norma i zbog toga treba brisati.